Sada idemo na slijedeću točku - Konačni prijedlog zakona o tržištu kapitala, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 131 Predlagatelj zakona je Vlada. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, europske integracije, financije i državni proračun. Predstavnik predlagatelja državni tajnik Ministarstva financija Zdravko Marić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene dame i gospodo zastupnici. Dakle, pred vama je na stolu jedan poprilično opsežan Zakon o tržištu kapitala koji će u cijelosti zamijeniti trenutno postojeći i važeći Zakon o tržištu vrijednosnih papira iz 2002. i i 2006. godine i na taj način urediti na bitno različit način poslovanje osoba ovlaštenih za obavljanje poslova s financijskim instrumentima, uvjete za organizirano trgovanje financijskim instrumentima, postupak izdavanja vrijednosnih papira javnom ponudom, zaštitu ulagatelja i nositelja prava iz vrijednosnih papira, nematerijalizirane vrijednosne papire, te ustrojstvo i ovlaštenje središnjeg kliničko-depozitarnog društva dosadašnje Središnje depozitarne agencije, burze. Ovim zakonom uvest će se i novi pojmovi, te u pretežitom dijelu urediti na drugačiji način prava i obveze sudionika na tržištu kapitala. Ono što bih ja ovdje rekao dame i gospodo ukratko samo predstavio osnovne značajke i možemo tako reći novine ovog zakona. Dakle, brojne odredbe zakona su u funkciji bolje zaštite klijenata i investicijskih društava i očuvanja integriteta tržišta putem usklađenja zahtjeva koja investicijska društva i uređena tržišta moraju ispunjavati prilikom ishođenja dozvole za rad kao i kroz pravila poslovnog ponašanja. Prije svega, naglasak je stavljen dakle na sustav upravljanja rizicima kao i na adekvatnost kapitala. Međutim, isto tako i detaljno se propisuje prestanak rada, odnosno izlazak s tržišta. Uvodi se sustav zaštite ulagatelja čija je osnovna značajka ustrojavanje tzv. Fonda za zaštitu ulagatelja u koji će se članovi tog fonda uplaćivati novčana sredstva kako bi se osigurala zaštita tražbina tražbina klijenata članova fonda, a koje tražbine član fonda u određenim slučajevima nije u mogućnosti isplatiti ili vratiti klijentu. Ja bih tu samo kratko se referirao na rasprave i pitanja koja su bila od uvaženih zastupnika i zastupnica tijekom pojedinih odbora. Dakle, ovaj sustav zaštite ulagatelja ne podrazumijeva i nije usmjerena dakle zaštitu od rizika ulaganja, odnosno rizik ulaganja za svakog potencijalnog i svakog da li privatnog ili javnog investitora u svakom slučaju postoji. Dakle, ovo je jedan ipak drukčiji koncept. Članovi tog fonda, dakle bit će investicijska društva koja su ovlaštena držati novčana sredstva ili financijske instrumente klijenata i kreditne institucije koje pružaju investicijske usluge ili obavljaju investicijske aktivnosti, pa i društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima kad pružaju određene investicijske usluge. Iznos do kojeg će tražbine klijenata članova ovog fonda biti osigurane do vrijednosti od najviše 150000 kuna. Prijedlogom zakona o tržištu kapitala također detaljno se propisuje godišnje, polugodišnje i tromjesečno izvještavanje izdavatelja vrijednosnih papira, rokovi i načini takvog izvještavanja, kao i dodatne obveze izdavatelja u svezi objavljivanja svih promjena u pravima iz izdanih vrijednosnih papira i promjeni uvjeta koji mogu utjecati na promjenu u pravima iz izdanih vrijednosnih papira kao i o svakom novom izdanju vrijednosnih papira. Također, uvode se dodatni pragovi izvještavanja o promjenama vlasničke strukture 5% ili 15%, te se detaljno navode obveznici takvog izvještavanja. Također se i propisuje postupak obavještavanja i sadržaj obavijesti o promjenama vlasničke strukture. Zakon na drugačiji način propisuje i detaljno regulira obvezu izrade prospekta kod javne ponude vrijednosnih papira ili kod uvrštenja vrijednosnih papira na uređeno tržište. Ostvaruje se princip zaštite ulagatelja na način da ulagatelj odluku o ulaganju donosi na temelju točnih i potpunih informacija o društvu, odnosno vrijednosnim papirima u koje ulaže novčana sredstva. Ono što je vrlo važno isto za istaknuti. Dakle, zakon će uvesti europske standarde i u pogledu zlouporabe tržišta, pa će ova materija biti sveobuhvatno i sustavno regulirana. Odredbe ovog dijela zakona odnose se isključivo na financijske instrumente na uređenom tržištu. Uvodi se nova definicija povlaštenih informacija. Do sada to su materijalne činjenice i zlouporaba tržišta. U dosadašnjoj terminologoji to je bila manipulacija tržišta. Posebno se reguliraju preporuke, istraživanja, analize i slični izvještaji kojima se izričito ili prešutno preporuča ili predlaže strategija ulaganja u pogledu jednog ili više financijskih instrumenata ili izdavatelja financijskih instrumenata. Opća pravila za prikaz preporuka, dodatni zahtjevi u svezi preporuka, opća pravila za objavu interesa i sukob interesa u vezi izrade preporuka, distribucija preporuka koju je izradila treća strana, dodatne obveze za investicijska društva i kreditne institucije u svezi s distribucijom preporuka. Dame i gospodo, evo dozvolite mi samo na kraju ove uvodne riječi da kažem, dakle i sami vidite dakle iz čistog obujma zakona koji broji 600 članaka, trenutno važeći Zakon o tržištu vrijednosnih papira nekakvih osamdesetak članaka i stoga je poprilično i jasno i očigledno zapravo kako ovaj zakon je kud kud i kamo sveobuhvatniji. U njega su implementirane odredbe 15 direktiva europskih i triju uredbi. Dakle, mi smo se odlučili da probamo što je više moguće odredbi tih direktiva i uredbi implementirati u ovaj zakon. U zakonu isto tako u brojnom dijelu članaka i piše kako će se značajan dio dodatne regulative zapravo provesti kroz podzakonske akte. Najvećim dijelom to su pravilnici koje propisuje HANFA. Međutim, kao što sam i rekao, dakle jedan vrlo veliki i sveobuhvatan zakon. Ali mi smatramo u svakom slučaju kvalitetan koji će dodatno pospješiti uređenje situacije i općenito odvijanja trgovanja na tržištu kapitala. Na kraju evo samo da kažem. Dakle, predloženi zakon bi stupio na snagu 1. siječnja 2009., a razdoblje usklađivanja subjekata na koji se zakon odnosi je 6 mjeseci od stupanja na snagu. Dakle, kraj lipnja 2009. godine. Hvala lijepo. Hvala. Odbori za zakonodavstvo, europske integracije, financije i državni proračun. Da. Predsjednik odbora, gospodin Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, cijenjeni kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora raspravio je na 14. sjednici održanoj 10. srpnja 2008. godine Prijedlog zakona o tržištu kapitala, s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom 2. srpnja 2008. godine. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora raspravljao je o predmetnom zakonu na temelju članka 65. Poslovnika Hrvatskog sabora kao matično radno tijelo. U raspravi na odboru podržano je opredjeljenje predlagatelja ovoga zakona da se cjelokupna regulativa glede tržišta kapitala regulira jednim zakonom i na taj način jednostavnije vrše eventualna usklađivanja sa direktivama Europske unije kojima se regulira tržište kapitala. Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskom saboru donošenje zakona o tržištu kapitala. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa. Zakon o tržištu kapitala nesumnjivo je da će u cijelosti zamijeniti postojeći zakon o tržištu vrijednosnih papira iz 2002. godine i dopunom iz 2006. godine i urediti na bitno različit način poslovanje osoba ovlaštenih za obavljanje poslova s financijskim instrumentima, istodobno ovaj zakon izmijeniti će i uvjete za organizirano trgovanje financijskim instrumentima, postupak izdavanja vrijednosnih papira javnom ponudom, zaštitu ulagatelja i nositelja prava iz vrijednosnih papira, nematerijalizirane vrijednosne papire te ustrojstvo i ovlaštenja Središnjeg … /Govornik se ne razumije./ … depozitarnog društva, a dosadašnje Središnje depozitarne agencije kao i burze i drugih. Ovim zakonom uvesti će se i novi pojmovi te u pretežitom dijelu urediti na drukčiji prava i obveze sudionika na tržištu kapitala. Brojne odredbe zakona su u funkciji bolje zaštite klijenata investicijskih društava i očuvanja integriteta tržišta putem usklađenja zahtjeva koje investicijska društva i uređena tržišta moraju ispunjavati prilikom ishođenja dopusnice za rad kao i kroz jasno utvrđena pravila poslovnog ponašanja. Ovim zakonom uvodi se sustav zaštite ulagatelja s naglasnom na ustrojavanje Fonda za zaštitu ulagatelja u koji će članovi fonda uplaćivati novčana sredstva kako bi se osigurala zaštita tražbina klijenata članova fonda ako je tražbini član fonda u određenim slučajevima nije u mogućnosti isplatiti ili vratiti klijentu. Članovi tog fonda biti će investicijska društva koja su ovlaštena držati novčana sredstva i financijske instrumente klijenata i kreditne institucije koje pružaju investicijske usluge i obavljaju investicijske aktivnosti pa i društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima koji pružaju određene investicijske usluge. Iznos do kojeg će tražbina klijenata članova ovog fonda bito osigurana je najviše 150 tisuća kuna po jednom klijentu. Prema prijedlogu zakona Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, odnosno HANFA svojim pravilnikom na koji prethodnu suglasnost daje ministar financija propisuje obračun, način i rokove uplate redovnog doprinosa u fond. Zakonom o tržištu kapitala propisan je i veći inicijalni doprinos od 35 tisuća kuna koji je dužan uplatiti svaki član fonda, obveznik uplate doprinosa. Uplaćeni doprinosi za fond i ostali prihodi koje ostvari operater fonda koji upravlja fondom vode se na posebnom računu otvorenom kod Hrvatske narodne banke i čine fond. Prema planu HANFA-e taj operater fonda biti će središnja depozitarna agencija. Zakonom se detaljno propisuje godišnje, polugodišnje i tromjesečno izvješćivanje izdavatelja vrijednosnih papira, rokovi i način takvog izvješćivanja kao i dodatne obveze izdavatelja u svezi objavljivanja svih promjena u pravima izdanih vrijednosnih papira i promjeni uvjeta koji mogu utjecati na promjenu u pravima iz izdanih vrijednosnih papira kao i o svakom novom izdavanju vrijednosnih papira. Isto tako uvode se dodatni pragovi izvješćivanja o promjenama vlasničke strukture u iznosu 5 i 15%, detaljno se navode obveznici takvog izvješćivanja te se propisuje postupak izvješćivanja i sadržaj obavijesti o promjenama vlasničke strukture. Zakon na drukčiji način propisuje i detaljno regulira obvezu prospekta kod javne ponude vrijednosnih papira ili kod uvrštenja vrijednosnih papira na uređeno tržište. Zakonom o tržištu kapitala ostvaruje se princip zaštite ulagatelja na način da ulagatelj odluku o ulaganju donosi na temelju točnih i potpunih informacija u društvu, odnosno o vrijednosnim papirima u koje ulaže novčana sredstva. Ovaj zakon o tržištu kapitala zasigurno će uvesti europske standarde i u pogledu zlouporabe tržišta jer je i ta materija sveobuhvatno i sistematski regulirana. Odredbe ovog zakona odnose se isključivo na financijske instrumente na uređenom tržištu. Ovim Zakonom o tržištu kapitala uvodi se i nova definicija povlaštenih informacija umjesto dosadašnjih materijalnih činjenica kao i zlouporabe tržišta umjesto dosadašnje manipulacije tržišta. Posebno se reguliraju preporuke, odnosno istraživanja, analize i slična izvješća kojima se izričito ili prešutno preporuča ili predlaže strategija ulaganja u pogledu jednog ili više financijskih instrumenata ili izdavatelja financijskih instrumenata. Istodobno se reguliraju opća pravila za prikaz preporuka, dodatni zahtjevi u svezi prikaza preporuka, opća pravila za objavu interesa i sukoba interesa u svezi izrade preporuka, zatim distribucija preporuka koju je izradila treća strana te dodatne obveze za investicijska društva i kreditne institucije u svezi s distribucijom preporuka. Ovaj zakon o tržištu kapitala je uvjetovan. Prije svega postupkom prilagodbe hrvatskog zakonodavstva europskoj pravnoj stečevini, iako postojeći Zakon o tržištu vrijednosnih papira već sadržava neka rješenja kojima je djelomice ova prilagodba već izvršena. Koliko je ovaj Prijedlog zakona o tržištu kapitala sveobuhvatan najjasnije upućuje činjenica da je Zakon o tržištu vrijednosnih papira ima trenutno oko 80 članaka, do čemu ovaj Zakon o tržištu kapitala ima 600 članaka. Važno je naglasiti da će se usklađivanje s europskom pravnom stečevinom provesti ne samo zakonom, nego i putem brojnih pravilnika koje će Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijeti temeljem zakonskih ovlasti. Za pretpostaviti je da će neki od trenutno postojeće 32 brokerska društva i 21 banke, a koji su licencirani za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima papirima prestati postojati s donošenjem ovog Zakona o tržištu kapitala zbog nemogućnosti udovoljavanja brojnim i zahtjevnim organizacijskih uvjetima, ali i uvjetima u svezi sa de facto-šću kapitala. Valja naglasiti i da je pravno područje tržišta kapitala u Europskoj uniji vrlo dinamično i podložno čestim promjenama, tako da i za ovaj zakon i podzakonske akte treba očekivati češće i brže promjene nego što je to uobičajeno. Naravno da zbog svega iznesenog klub HDZ-a podržava ovo opredjeljenje da se cjelokupna regulativa glede tržišta kapitala regulira jedim zakonom, i naravno da će zbog toga klub HDZ-a glasovati za donošenje Zakona o tržištu kapitala. Hvala lijepa. Hvala. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Goran Maras. Izvolite. Gordan, ispričavam se. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, predstavnici Vlade. Na samom početku da kažem da je ovaj zakon prevažan za sve hrvatske građane i cjelokupno hrvatsko gospodarstvo. Zbog čega je on prevažan? Zbog toga jer regulira tržište na kojem posluju npr. mirovinski fondovi kroz koje je neizravno uključeno milijun i 400 tisuća hrvatskih građana u to tržište, koji su članovi obveznih mirovinskih fondova. Regulira tržište na kojem nakon buma dioničarstva u Hrvatskoj sudjeluje 800 tisuća naših građana. Regulira tržište na kojem je iako je došlo do pada prometa tijekom ove godine uzrokovano negativnim svjetskim trendovima, ostvaren prihod, odnosno promet od 2 milijarde kuna u svibnju mjesecu, a mjesec dana ranije preko 2,5 milijarde kuna. Sve ovo govorim da probamo shvatiti od kolike je važnosti ovaj zakon, da postavi jasna pravila na tom tržištu i da zaštiti sve sudionike od potencijalnih opasnosti koje bi se nesavjesnim ponašanjem od bilo kojeg sudionika mogle desiti. Zbog toga moram reći da Klub zastupnika SDP-a nije zadovoljan što se ovaj zakon donosi na prečac po kratkom postupku bez ozbiljnije javne rasprave. Da podsjetim, sredinom prošlog tjedna dobili smo prijedlog ovog zakona na klupe, koji usput budi rečeno ima 600 članaka i napisan je na 381 stranici teksta. Na saborske klupe smo ga dobili dakle prošle srijede, danas je rasprava, a sutra ćemo vjerojatno o njemu glasati. Pritom nam je još manje jasno zbog čega se toliko žurimo kada će njegova službena primjena početi sa početkom naredne 2009. godine. Netko će možda reći da je u postupku pregovora sa EU preuzeta obveza da se ovaj dio zakonodavstva uskladi do kraja lipnja ove godine, ali nam je teško prihvatiti činjenicu da zbog toga što ili zbog sporosti naše u pripremi zakonskih prijedloga ovako važan zakon moramo donijeti doslovce preko noći. Sigurni smo da će to rezultirati nekim rješenjima koja nisu idealna i koja ćemo ubrzo morati mijenjati. Moram reći da se javna rasprava o zakonu svela na jedno predavanje u Hrvatskoj gospodarskoj komori, 30. lipnja predstavnika HANF-e odnosno tek iščitavanje zakonskog prijedloga bez mogućnosti prave rasprave. To sigurno nije način na koji bi se trebali donositi zakon koji utječu na ovako važan segment hrvatskog društva. Donošenje ovog zakona je uvjetovano kako kaže predlagatelj, postupkom prilagodbe hrvatskog zakonodavstva europskoj pravnoj stečevini te će se to usklađenje provesti kroz šesto članaka i određene uredbe koje će izdati HANF-a na temelju zakonske ovlasti. Zakonom o tržištu kapitala uređujemo područje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, uređivanje tržišta npr. izdavanje dozvola za rad na tržištu, pristup i trgovanje na tržištu, definiramo ponudu vrijednosnih papira javnosti, objavljivanje informacija vezanih za njih, zlouporabu tržišta, nematerijalne vrijednosne papire i neke druge stvari koje su bitne za ovo tržište. U zakonu koji imamo pred sobom podržavamo odredbe koje definiraju sustav zaštite ulagatelja, odnosno radi se zaštite ulaganja do 150 tisuća kuna kroz ustrojavanje Fonda za zaštitu ulagatelja. Također pozdravljamo i odredbe koje će doprinijeti većoj transparentnosti na ovom tržištu kroz pravovremeno i kvalitetno izvještavanje svih sudionika. Na žalost imamo osjećaj da zakon ide na ruku velikim igračima na tržištu kapitala. To su u pravilu velike brokerske kuće ili banke koje će moći ispoštovati materijalne zahtjeve koje će pred njih staviti ovaj zakon. Manje i srednje brokerske kuće teško će opstati uz ovakve zahtjeve koji su pred njih stavljene. Radi se primjerice o temeljnom kapitalu od 6 milijuna kuna ili ukoliko se bavite samo određenim uslugama na tržištu kapitala 400 tisuća kuna, ali onda morate imati jako visoke premije osiguranja za eventualne štete koje mogu nastati. Do sada su nedovoljna transparentnost tržišta kapitala premali broj kritičkih osvrta i analiza vezanih uz izdavatelje financijskih instrumenata te nedovoljna kvaliteta informacija dostupnih malim investitorima. Već dugo su ti nedostaci isticani kao najveći koji se javljaju kao problem na tom tržištu i s kojima se investitori susreću na tržištu. Tako da smatramo da sve odredbe u zakonu koje idu prema većoj transparentnosti toga tržišta su dobre, a pogotovo ona koja govori da povlaštene informacije koje se odnose neposredno na izdavatelja financijskih instrumenata koje moraju biti dostupne taj tren i da ih izdavatelj sam mora staviti na svoje Internet stranice. Nekoliko riječi o djelu koji govori o zlouporabi tržišta. Klub zastupnika SDP-a smatra da je ovaj dio zakona vrlo bitan jer smo svjedoci u kratkoj povijesti trgovanja na našim burzama mnogo primjera kada se manipuliralo podacima i kada su korištene povlaštene informacije kako bi pojedinci stekli imovinsku korist. Prvo što se može primijetiti iz zakona da su dobro predviđene situacije u kojima bi neka pravna ili fizička osoba mogla na nedozvoljen način koristiti povlaštene informacije i manipulirati tržištem u svrhu iz koje koristi. Ne znam da li je to slučajno propušteno, ali u zakonu nema kazne za osobu koja koristi povlaštenu informaciju u trgovanju određenom dionicom. Također nema kazna za onu osobu koja povlaštenu informaciju daje drugoj osobi koja onda može trgovati na tržištu na tržištu kapitala. Znači predviđeno je zakonom da ta situacija nije dozvoljena, a u prekršajnim odredbama nema nikakve sankcije za osobu koja bi to eventualno napravila. Predviđeno je zakonom da nije dozvoljeno ponašanje primjerice ukoliko ne objavite povlaštenu informaciju taj tren i smatramo da kod manipulacije tržištem i neobjavljivanja povlaštenih informacija kazne od 500 tisuća do milijun i pol kuna za pravne osobe, odnosno 30 tisuća do 100 tisuća kuna za fizičke osobe možda i nisu adekvatne. Pitam vas, da li je milijun i pol kuna puno kada se na jednoj povlaštenoj informaciji mogu zaraditi deseci milijuna kuna ili kada se na manipulaciji tržišta mogu prodati svoje dionice za puno višu vrijednost nego što je to realno, a sutra će oni koji su ih kupili i kojih će možda biti na tisuće izgubiti svoj novac koji su uložili u tu dionicu. Za takve velike manipulacije mislimo da bi trebala stajati stroža kazna pa čak biti i predviđena kazna zatvora. Sjetimo se samo kako se takve stvari tretiraju na stranim tržištima i kako se kažnjavaju osobe koje dolaze na razno-razne načine do povlaštenih informacija. Ali kada smo kazne, dolazimo do onog temeljnog pitanja kojeg mi postavljamo, da li je u Hrvatskoj ikada itko kažnjen zbog korištenja povlaštenih informacija? Neka me netko ispravi, ali ja mislim da nije. Znamo nekoliko primjera kada su postojale i kaznene prijave i prekršajne prijave protiv određenih predsjednika uprava naših tvrtki koji su recimo primjerice zatajili povlaštenu informaciju 4 dana svojim dioničarima. Nisu dali informaciju da je stigla kvalitetnija ponuda za dionice, primjerice Plive, ali čini mi se da takvi prekršaji još do sada nisu sankcionirali nikad u Hrvatskoj. I na kraju da kažem nešto o samom razvoju tržišta kapitala u Hrvatskoj. Kao što sam rekao, imamo preko 800 tisuća naših sugrađana koji su imali ovo iskustvo odnosno trgovali trgovali su na tržištu kapitala. Prošle godine imali smo 5 IPO-ova, a najpoznatiji je naravno IPO od HT-a. Tada smo zbog izborne godine ušli u priču o laganoj zaradi na burzi. Država je dala dionice na kojima ste u par dana mogli zaraditi 40% na uloženo. Bili smo obećana zemlja gdje se može zaraditi, a da ništa ne radiš. Ali da to baš nije tako, osvjedočili su se oni naši sugrađani koji su uzeli kredite kako bi te dionice mogli kupiti. Nisu odmah prodali dionice i sada 7, 8 mjeseci nakon te kupnje ustvari nisu na dobitku nego kada se izračunaju troškovi kredita, vjerojatno su i izgubili. U budućnosti tu očekujemo veću ulogu regulatornog tijela pa i same burze kako bi spriječili takve neodgovorne postupke, da na neki način obećavamo ljudima nešto što u realnom svijetu nije moguće. Bez dovoljno edukacije gdje bi se ljudima jasno reklo da mogu izgubiti na tom investiranju i na kraju krajeva da taj posao nije nešto što osigurava brzu i jednostavnu zaradu. Sa druge strane, u zadnjih mjesec dana svjedoci smo dosta netransparentnog postupka daljnje privatizacije INA-e gdje premijer prvo zagovara zamjenu dionica INA-e i MOL-a pa nakon toga se pojavljuje ponuda OMV-a. Na osnovu informacija o ponudi OMV-a cijena dionice INA-e je u zadnjih nekoliko dana skočila 30%. I što sada, ako već postoji načelan dogovor da se zamijene dionice INA-e i MOL-a i na kraju da cijena koju će MOL ponuditi za dionicu INA-e bude manja nego što je to ona sada na burzi. Da li je to povlaštena informacija koju možda naši investitori nemaju? Da li takva Da li takva informacija znači da svi oni investitori koji sada kupuju dionice INA-e na burzi očekujući transparentniji proces privatizacije mogu izgubiti svoj novac? Sve ovo govorim da probamo shvatiti o koliko se važnoj i kompleksnoj materiji radi. Iako u Klubu zastupnika smo svjesni da neke zakone moramo donositi i brže zbog postupka usklađenja našeg zakonodavstva sa europskom pravnom stečevinom, smatramo da ovakve pre-prevažne zakone ne bi smjeli donositi preko noći. Kažem, u tri dana raspraviti nešto na odborima, održati kvalitetnu raspravu i odmah glasati bez imalo kvalitetnije javne rasprave mislimo da nije dobro. Zbog toga ovaj zakon ne možemo podržati, nego ćemo ostati suzdržani pri glasanju o tome da se pokaže da načelno ne podržavamo ovakav način rada Hrvatskog sabora kada su u pitanju ovako važni zakoni. Hvala Hvala. Za klub HSS-a gospodin zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Novi Zakon o tržištu kapitala kao što je predložen od strane Vlade Republike Hrvatske trebao bi u potpunosti zamijeniti postojeći Zakon o vrijednosnim papirima te u svojim bitnim određenjima usklađen je s pravnom stečevinom Europske unije. Predlagač također upozorava da će se osim zakonom područje poslovanja i ulaganja u vrijednosne papire regulirati podzakonskim propisima u integraciji HANFA-e, regulatorne agencije za područje financijskih usluga. Temeljna opće primjedba je da je predloženi zakon sa svojih 600 članaka jedan od najopsežnijih zakona te da prijeti opasnost pretjerane reguliranosti. Opći trend u zemljama članicama Europske unije, posebno onim zemljama koje žele unaprijediti i poticati tržište kapitala, da se regulatorni okvir modernizira te prilagodi suvremenim trendovima na međunarodnom tržištu kapitala, ali da se zadrži potrebna razina zaštite ulagača. Predloženi Zakon o tržištu kapitala bi dakle morao biti neusporedivo jednostavniji te posebno za međunarodne ulagače na tržištu kapitala razumljiviji. Pretjerana reguliranost kako je predloženo, a da pri tome ne postoji intencija predlagača za modernizacijom i stvarnim prilagođavanjem, glavnim trendovima u regulatornim okvirima tržišta kapitala može biti samo odbojna za investitore i neće postići željene ciljeve. U prijedlogu zakona se na bitno drugačiji način uređuje osnivanje, status i rad bivših brokerskih društava, sada prema prijedlogu investicijskih društava. Na novi način se regulira njihov rad i uloga HANFA-e u nadzoru nad radom investicijskih društava kao i zaštita ulagača. U tom smislu prijedlog donosi određena suvremena rješenja koja su usklađena s pravnom stečevinom Europske unije, ali koja će unaprijediti djelovanje i odgovornost dosadašnjih brokerskih društava. Također se na drugačiji način uređuje pitanje kapitalne adekvatnosti investicijskih društava, na koji se način podiže razina kapitalne opremljenosti tih društava i povećava sigurnost njihovih klijenata. Prijedlog također donosi određene novine u području djelovanja uređenih tržišta kapitala odnosno burzi. Također se uređuje način i uvjeti izdavanja te trgovanja vrijednosnim papirima na uređenom tržištu. Pitanje uređenih tržišta kapitala će se zasigurno još jednom morati mijenjati ulaskom Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, kada će do punog izražaja doći koncept otvorenog financijskog tržišta odnosno puno uključivanje domaćeg tržišta kapitala u integrirano tržište kapitala Europske unije. Posebno važno područje koje se na potpuno novi način uređuje prijedlogom je područje zlouporabe tržišnih informacija i manipuliranje tržišta najstrožije regulira odnosno zabranjuje. Budući da je sadašnja praksa djelovanja učesnika na tržištu kapitala puna primjer zloupotrebe tržišnih informacija i često zloupotrebe tržišta, prijedlog zakona unosi bitno drugačiji regulatorni okvir kojim bi sadašnja praksa zloupotrebe tržišnih informacija i pokušaja manipulacije trebala pod prijetnjom strogih sankcija koje predviđa zakon trebala svesti na najmanju mjeru, na minimum. Vjerujemo da će ovaj zakon u velikoj mjeri pomoći u prilagodbi sa propisima Europske unije i razriješiti, odnosno bolje regulirati područje tržišta kapitala, od postojećeg. Stoga klub Hrvatske seljačke stranke podržava ovaj prijedlog Zakona o tržištu kapitala. Hvala vam lijepo. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. **Bernardić, Davor (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo ja na početku moram izraziti žaljenje što zapravo ovaj zakon donosimo po hitnom postupku bez kvalitetno provedene javne rasprave na ovu temu i čuli smo već izlaganja kolege Marasa. Jedna jedina rasprava je bila jedno predavanje u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Međutim, taj zakon će stvarno imati veliki utjecaj na sve građane u Republici Hrvatskoj čiji je život direktno involviran kroz mirovinske fondove, čije je život direktno involviran kroz tisuće malih dioničara koji ulažu svoje novce u kompanije koje investiraju. No evo mi smo tu da primjenjujemo direktive Europske komisije, direktive MiFIDA-a. No tko u Europskoj uniji ovako striktno primjenjuje sve te direktive? Nitko. Članice koje su u Europskoj uniji, znači zemlje članice u Europskoj uniji nisu primijenile sve direktive i postepeno uvode neke direktive. Zemlje koje imaju stoljetnu tradiciju na tržištu kapitala, stoljetnu tradiciju odlučuju se za rokove od 10 godina da bi primijenile neke direktive, a mi se ponašamo kao da ćemo sada ovim zakonom odjednom kao članica Europske unije i mi ćemo primijeniti sve direktive bez bilo kakvog utjecaja i analize kakve će to promijene unijeti na naše tržište kapitala. Ja bih volio da imam tu analizu, da ste prije toga konzultirali struku da napravi tu analizu, a ne da sada dolazite s ovakvim jednim prijedlogom zakona bez ikakve analize. I možda ćemo biti suočeni s tim da će se neke stvari morati mijenjati. I to je princip po kojem 'ajmo mi donest sve te europske zakone, ako treba skinuti gaće pred Europom, ali samo da nam ne mogu ništa prigovarati, samo da mi donesemo što prije. Dakle, to nije pregovarački proces, pregovarački proces je onaj proces u kojem se štite interesi Republike Hrvatske, a ne donose zakoni i ne slijede propisi Europske unije, Osim toga, hrpa je pitanja na koje ja moram i sada tu pitati kolegu državnog tajnika i tražim odgovor. Znači, po prvi puta ovim zakonom koji ima 500, 600 članaka, 600 članaka dakle koji je puno veći od ovog dosadašnjeg Zakona o trgovanju vrijednosnim papirima, donosimo ga naglo, proširuje se pojam što je to investicijsko društvo kroz hrpu različitih segmenata i ja se pitam hoće li HANFA s obzirom na svoje kapacitete, moći vršiti nadzor nad svim tim financijskim instrumentima ili će morati zaposliti 500 novih ljudi. Ja mislim da i to mora zanimati porezne obveznike ove zemlje. Drugo pitanje, prevelike liste iznimki za koje se druga glava zakona ne primjenjuje. Znači zašto je tolika prevelika lista iznimki?. Ukidaju se i zatvorske kazne za posrednike povlaštenih informacija, odnosno koji te informacije zlorabe. Doduše činjenica je da u ovoj zemlji nitko nikada nije odgovarao što je koristio povlaštenu informaciju. Kada smo kod kazni, kada je Sanader zajedno sa Žužulom bio na operi u Veroni, kada se dogovarala prodaja Plive u tom trenutku je čovjek protiv kojeg je HANFA podnijela kaznenu prijavu, Željko Čović imao ponudu od BARR-a i na temelju toga kupovao dionice dionice po nižoj cijeni, koje je kasnije skuplje prodavao. U tom procesu procjenjuje se da je stekao imovinu od 30 milijuna kuna, a sada vi ovim zakonom propisujete kaznu za fizičke osobe od 100 tisuća kuna. Pa dajte mi recite, što je čovjeku koji stekne 30 milijuna kuna protupravne koristi, platiti 100 tisuća Sljedeća stvar, koja je nedovoljno definirano, je pitanje adekvatnosti kapitala koje će odrediti agencija i to diskrecijski. Znači s jedne strane vi ste i sami rekli u obrazloženju uvodnog zakona da će se pojedine brokerske kuće manje snage morati spojiti, odnsono kompletno nestati sa tržišta. Naravno, 21 banka kojoj kojoj nije problem osigurati adekvatni kapital u novčanom smislu, će ostati. No ne zaboravimo da su banke uglavnom i sve skoro u vlasništvu stranaca de facto ovom odlukom o adekvatnosti kapitala, koja je diskrecijska, dakle niste je dobro razradili, niste je uopće razradili niti ste dali smjernice po kojima ćete je razraditi, vi štitite strani kapital i šaljete poruku hrvatski investitori baj, baj, vrijeme je da ovdje investiraju stranci. Sljedeće pitanje, Fond za zaštitu ulagatelja. Kako će se puniti taj fond, a moramo imati 20 milijuna eura na računu do ulaska u Europsku uniju? Kako će se puniti osim onih inicijalnih 35 tisuća kuna za članove? Dakle, volio bih da ste i precizirali barem i kroz neke smjernice kako će se puniti i taj fond. I ono ja sada moram reći, 2002. kada su uvedene kotacije tj. nužnost kotacija javnih dioničkih društava, dakle da sva dionička društva moraju prikazivati svoje rezultate na burzi, kvartalno moraju dostavljati izvješće o poslovanjima, to je u početku stvorilo jedan, 'ajmo to tako reći jedan nefleksibilni administrativni okvir, no nakon toga je došlo do buma na tržištu kapitala. Švedski, Finski, mnogi europski fondovi zahvaljujući uvidu u sve podatke poslovnih subjekata u Hrvatskoj su dolazili ovdje i investirali novce i hrpa drugih burzi je nakon Zagrebačke burze uvela istu tu stvar, za dobrim primjerom Zagrebačke burze i sada se ovim zakonom stavlja ta obveza u mirovinu, dakle stavlja se mimo snage. No međutim, da se ona stavlja mimo snage za sve nove subjekte koji ne žele, odnosno žele diskrecijski ili drugačije trgovati, ja nemam ništa protiv, no međutim stavlja se na način da oni koji su sada na burzi se mogu povući. I tu je članak 332. I sada ću vam ja pročitati što tu piše. Dakle, i molio bih da mi to pojasnite. Članak 332. stavak 2. Odluka iz stavka 1. ovog članka donosi se glasovima koji predstavljaju, znači o povlačenju o povlačenju na uređenom tržištu vrijednosnih papira, znači donosi se s najmanje ¾ temeljnog kapitala, zastupljenog na glavnoj skupštini pri donošenju odluke. Da li to znači poštovani kolega tajniče, da ako predsjednik uprave po kišnom danu u nepristupačnom vremenu, vrlo diskrecijski sazove glavnu skupštinu dioničara i na njoj bude prisutno 51% svih koji predstavljaju temeljni kapital. Da li to znači da on odluku može a po ovome može, kako ovdje piše može dovesti sa tri četvrtine od 51%. Znate šta to znači? Kad Sanader ode na operu u Budimpeštu da dogovori prodaju INA-e, kad MOL kad MOL dođe u INA-u MOL može na skupštini odlučiti tako što će posjedovati dovoljno dionica reći ok, više nam ne odgovara da smo na tržištu i sada ćemo se mi povući sa tržišta. A svim dioničara čija je vrijednost cijene sad dionice 2 tisuće 900 kuna će ponuditi pravičnu naknadu. No međutim, i ne samo to. I ako izdaju i nepravičnu naknadu za dionice ne propisuje se nikakva kazna i sankcija za te koji to isto naprave jer se predviđa zastara nakon šest mjeseci. Mi smo dali zbog ovog članka 332. stavak da se uvrsti između četvrtine i temeljenog kapitala riječ: "ukupno", dakle "ukupnog temeljnog kapitala" a da se ovaj ostali dio rečenice: "zastupljenog na glavnoj skupštini pri donošenju odluke" briše jer to je jednostavno u ime razuma. I ja imam osjećaj i ono što bi se moglo dogoditi da će prihvaćanjem zakona u ovom obliku sveobuhvatnog koji puno stvari će definirati kasnije podzakonskim aktima puno stvari nije predvidio, na puno stvari nije napravljena analiza. I imam osjećaj da ćete pomesti tržište malih dioničara u Hrvatskoj. Hvala lijepo. Hvala. Ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče. Pa volio bih da se u ovom domu doista oslovljavaju osobe onako kako to i zaslužuju. Dakle, gospodin Sanader nije dogovarao nikakvu prodaju Plivinih dionica u Veroni, niti je to ikad itko tvrdio niti je to istina. Jer, ono što se događalo sa Plivinim dionicama bilo je vrlo transparentno ispred hrvatske javnosti i jasno su se nadmetale dvije tvrtke u nekoliko navrata. Dakle, vrlo transparentno za razliku od činjenice kako je SDP recimo prodao ili poklonio INA-u. Na koji način? Na vrlo netransparentan način. HDZ provodi politiku privatizacije na vrlo transparentan i javan način za razliku od načina na koji ste vi prodavali INA-u, a da ne govorimo hotele, da ne govorimo drugo drugo vlasništvo Hrvatske države, prema tome i samu Plivu, da ne govorimo o Plivinim dionicama prije koje su prodane. Prema tome, nemojte govoriti takve netočnosti i oslovljavajte na pravi način kako to i dostoji u ovom domu. Replika gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče. Kolega Bernardić, vi ste dobro provjerili ali ja ću evo vjerovati da je tu samo pitanje nomotehnike, da nema neke namjere, da je predlagač vjerojatno greškom stavio takvu odredbu koja se može protumačiti na više načina. Normalno je svagdje u svijetu da ukoliko tri četvrtine kapitala u nekoj tvrtki želi donesti neku odluku i to je odluka koja jednostavno ako nemate 25% plus jednu dionicu ne može je nitko osporiti. Normalno da je onda moguće izaći sa tržišta vrijednosnih papira. Ali u ovom slučaju vi ste dobro rekli to bi bilo moguće teoretski sa 37,5% temeljnog kapitala i to bi trebalo u ovom zakonu ispraviti. I mi smo dali taj amandman da se to korigira. A što se transparentnosti tiče tiče daljnji postupak privatizacije INA-e ne da nije netransparentan nego ne znam koju bih riječ nazvao, kako bih ga nazvao. Prije mjesec dana dobili smo prvu informaciju da postoji mogućnost razmjene sa MOL-om, premijer se sastao u Dubrovniku sa premijerom Mađarske, sada dolazi ponuda OMV-a, Vlada prebacuje odgovornost na HANFA-u, dioničari kupuju dionice na burzi po 3 tisuće kuna dionica. Šta ako Hrvatska dogovori zamjenu dionica sa OMV-om na način na način 1:3 pa ta dionica vrijedi puno manje, pa MOL da obvezavajuću ponudu na burzi koja neće biti 3 tisuće kuna nego puno manja. Znate šta, koji je ona odgovor? Hrvatski dioničari odnosno investitori će izgubiti novac. To je dogovor. I tu informaciju treba jasno dati hrvatskoj javnosti. I zbog toga smatram da i ovaj zakon u tom dijelu kod povlaštenih informacija treba dodatno doraditi i na neki način uvesti neke sankcije jer zakon nije prekršajno predvidio uopće sankcije oko davanja povlaštenih informacija. Hvala lijepo. Hvala vam kolega Maras što ste me poduprli u tezi. I ja se nadam da je stvarno slučajno stavak 2. članka 332. izgleda ovako kako izgleda podnijeli amandman da se ta nepravda koja je tu sad ovim člankom kako sada izgleda napravi da se ispravi. Dakle, i ja u dobroj vjeri stvarno mislim da je slučajno od strane predlagatelja da taj članak je uvrstio u ovom tekstu kakav je, kao što je isto tako bilo slučajno da su Željko Čović, Ivo Sanader i Miomir Žužul isto tako slučajno bili slučajno u Veroni na slučajno istoj operi, što je isto tako slučajno. gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine državni tajniče sa suradnikom, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Tržište kapitala za svaku zemlju predstavlja područje od posebne važnosti. Na tom se tržištu plasiraju financijski instrumenti putem kojih se financiraju mnogi razvojni projekti putem kojih trgovačka društva pribavljaju potreban kapital ali i putem kojih institucionalni i mali ulagači nastoje ostvariti zaradu po drugačijim uvjetima nego što je to primjerice štednjom u bankama. Zbog važnosti tržišta kapitala a također i zbog njegove iznimne osjetljivosti Prijedlog zakona o tržištu kapitala jedan je od najvažnijih zakona koji regulira odnose na financijskim tržištima. Novi zakon tako predviđa sustav zaštite ulagatelja kroz osnivanje fonda za zaštitu ulagatelja čiji će članovi morati biti sva društva koja se bave ulaganjima. Članovi fonda će uplaćivati novčana sredstva kako bi se osigurala zaštita tražbina klijenata članova fonda a koje je tražbine član fonda u određenim slučajevima nije u mogućnosti isplatiti ili vratiti klijentu. Članovi tog fonda bit će investicijska društva koja su ovlaštena držati novčana sredstva i financijske instrumente klijenata i kreditne institucije koje pružaju investicijske usluge i obavljaju investicijske aktivnosti pa i društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima kad pružaju određene investicijske usluge. Pružanje preporuka klijentima u obliku istraživanja, analiza izvještaja kojima se izričito ili prešutno predlaže strategija ulaganja bit će regulirana u smislu bolje zaštite ulagača i sprječavanja zloupotrebe povjerenja. U najužoj vezi s time je i reguliranje obveze izrade prospekta kod javne ponude vrijednosnih papira ili kod uvrštenja vrijednosnih papira na uređeno tržište. Novi će zakon pružati na taj način zaštitu da, na sljedeći način, a to je dakle da ulagatelj odluku o ulaganju donosi na temelju točnih i potpunih informacija o društvu odnosno vrijednosnim papirima u koja ulaže novčana sredstva. Novim zakonom investicijsko društvo dužno je usvojiti planove postupanja u situacijama krize likvidnosti što udjeličare u investicijskim fondovima zasigurno raduje jer smo ne tako davno imali priliku svjedočiti izjavama predsjednika uprava nekih uglednih društava za upravljanje fondovima da su fond menadžeri prisiljeni prodavati dionice jer su fondovi nelikvidni te da na povlačenja uloga svojih udjeličara ne mogu utjecati. Još više raduje što će HANFA pravilnikom propisati minimalne zahtjeve za upravljanje rizikom likvidnosti investicijskog društva. Svako će investicijsko društvo imati svoje dakle od HANFA-e odobrene interne procedure za mjerenje rizika iako će za sve vrste rizika HANFA pravilnicima propisati način izračuna kapitalnog zahtjeva. Brojne odredbe zakona su u funkciji bolje zaštite klijenata investicijskih društava i očuvanja integriteta tržišta putem usklađenja zahtjeva koje investicijska društva i uređena tržišta moraju ispunjavati prilikom ishođenja dozvole za rad kao i kroz pravila poslovnog ponašanja. Sve će to doprinijeti zaštiti malih ulagača na tržištu kapitala i doprinijet će stvaranju povjerenja malih ulagača u tržište kapitala u Hrvatskoj. I na kraju osobno smatram da je ovo izuzetno kvalitetan zakon i zato dajem punu podršku donošenju Konačnog prijedloga zakona o tržištu kapitala. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Završni osvrt državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Marić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Dame i gospodo zastupnici, evo prije svega zahvala na ovoj raspravi. Čuli smo nekoliko i argumenata i komentara na Prijedlog zakona o tržištu kapitala međutim i nekoliko komentara na koje bi se ja sada želio osvrnuti odnosno prokomentirati. Dakle kritika vezana uz konzultacije sa stručnom javnosti. Nešto što sam rekao nedavno i kad smo raspravljali Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju. Dakle konkretno činjenice, samo ću reći nekoliko činjenica. Radna skupina koja je radila na izradi ovog zakona bila je sastavljena između ostalih i od predstavnika mi mi ih kolokvijalno zovemo industrije. Dakle sa tržišta kapitala. Kada je napravljen prvi nacrt on je bio na web stranici HANFA-e 2 mjeseca dostupan. Dakle možemo reći javno dostupan. Sva mišljenja su se dodatno i naknadno raspravljala unutar te radne skupine. Dakle ponavljam još jedanput industrija. A i sami znate da je ovaj zakon morao biti između ostalog i konzultiran i raspravljan sa predstavnicima Europske komisije tako da i odlasci naši u Bruxelles kao i njihovi komentari su dodatno bili raspravljani sa predstavnicima stručne javnosti. Međutim u svakom slučaju ja mogu prihvatiti i argument odnosno na neki način i kritiku što se tiče vas saborskih zastupnika i ovakve hitnosti i žurnosti. Međutim s druge strane ja vam ponavljam još jedanput dakle ovaj zakon nije plod nekakve ishitrenosti, brzine nego vrlo temeljito pripreman. Ja sam na kraju svoje uvodne riječi rekao o 15 direktiva i 3 uredbe. Dakle namjera naša nije, dakle moram ponoviti i vjerujem da je dobar dio mojih kolega isto za ovom govornicom ispred Vlade govorio da kada govorimo o europskim direktivama kad se referiramo na stare članice Europske unije vrijeme i okolnosti kada su one pristupale Europskoj uniji su bile ipak moramo se svi složiti nešto drugačije. I ako postoje određeni zakoni gdje pojedine zemlje članice nisu u potpunosti primijenile određene odredbe direktiva i uredbi to ih ni u kojem slučaju ne amnestira odnosno ne izuzima da oni to neće morati napraviti. Možda za neke odredbe imaju određeno prijelazno razdoblje. Mi znamo koje su naše zadaće i mi znamo koje su naše i mi na taj način nastojimo to i napraviti. Što se tiče konkretno Zakona o tržištu kapitala postojala je isto opcija da probamo možda razvući te direktive i uredbe na nekoliko zakona međutim smatrali smo da je bez obzira na sada jednu opsežnost od 600 članaka ovo jedno sretnije rješenje. Meni je drago što sam čuo isto u raspravi da pozdravljate i svakako podupirete određene i da ste prepoznali zapravo određene i napore Vlade u sastavljanju ovog zakona gdje će se zapravo na bolji i transparentniji način urediti i regulirati određene stvari na tržištu kapitala. Što se tiče HANFA-e, dakle HANFA je između ostalog jedan možemo reći tako glavni igrač u cijeloj ovoj priči. HANFA je u svakom slučaju bila i na čelu odnosno sudjelovala je u radu čela radne skupine i ja vam mogu samo ovako vrlo jednostavno odgovoriti na vaše pitanje. Dakle sav ovaj posao i nadzor za HANFA-u koji proizlazi iz Prijedloga zakona o tržištu kapitala u potpunosti će HANFA moći provoditi i raditi. To je njena i zadaća i od samog osnutka HANFA praktički ima i, ovdje ovdje možemo reći od domaće javnosti ali i od inozemne samo pohvale na svoj rad i ja sam apsolutno siguran da će ona i što se tiče primjeni odredbi članaka i stavaka pojedinih Zakona o tržištu kapitala raditi svoj posao. Što se tiče kaznenih odredbi, dakle kaznene odredbe isto jedna vrlo jasna činjenica. 10.9. sazvan je sastanak radne skupine Zakona o tržištu kapitala i Zakona o kazneno, dakle Dakle naša je odluka bila da će se sve ove kaznene odredbe implementirati i staviti u Kazneni zakon koji ide prema kraju ove godine tako da kao što smo i rekli na kraju uvodne riječi sa 1.1.2009. godine mi možemo tražiti, možemo očekivati zapravo implementaciju i ovog zakona. I konačno samo jedna, odgovor dakle što se tiče vašega amandmana ja vam zahvaljujem na njemu mogu reći da ćemo ga i razmotriti ali mogu vam i odmah odgovoriti. Dakle ono što smo pričali skupština bilo kojeg trgovačkog društva ne, moram reći tako ne zakazuje se na temelju nekih vremenskih prilika ili neprilika. A Zakon o trgovačkim društvima vrlo jasno propisuje način na koji se saziva kako godišnja tako i bilo koja izvanredna skupština. Izvanredna skupština i godišnja skupština, u samom pozivu stoji dnevni red predloženi svim dakle dioničarima koji onda imaju pravo i priliku zapravo odlučiti žele li se ili ne pridružiti ili sudjelovati u raspravi skupštine. Naša namjera u svakom slučaju ovim zakonom, tu moram biti vrlo jasan, nije bila ni u kojem slučaju da se bilo šta utječe negativno kako smo ovdje čuli na tržište malih dioničara. I konačno evo ja bih se još jedanput zahvalio i na vašem amandmanu uvaženih zastupnika SDP-a kao i Odbora za zakonodavstvo koji će u svakom slučaju doprinijeti poboljšanju što se tiče i nomotehnike, ali zapravo i nekih možda dubljih stvari u Zakonu o tržištu kapitala. Hvala lijepo. Ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodin državni tajnik je spomenuo kaznene odredbe. Ja moram spomenuti da u ovom zakonu se spominju samo prekršaji i ovo što ste vi sada rekli mene malo zabrinjava.

ja kažem da je sada zabrinjavajuća situacija da te kaznene odredbe nisu predviđene za ove manipulacije i nepravilnosti koji proizlaze iz ovog zakona. I to mene iskreno zabrinjava. Ja se nadam da ćete vi to riješiti u narednih 6 mjeseci i da ćete to unesti u Kazneni zakon, jer je nedopustivo da netko može na tržištu kapitala steći određeni novac, a da po nekim odredbama ovog zakona neće platiti niti prekršajnu kaznu. Članci govore o tome da netko može imati povlaštenu informaciju, reći je bilo kome, a on neće platiti niti prekršajnu kaznu zato što je to napravio. Evo, hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. I gospodin zastupnik Ivo Josipović. Htio sam istaći da je pogrešna teza predlagatelja kako će se i sastankom radne grupe i promjenama Kaznenog zakona otkloniti slabosti u represivnom dijelu zakona iz razloga jer je prekršajna odgovornost jedan oblik odgovornosti, kaznena druge i one mogu, ali ne moraju interferirati, tako da bi bilo dobro da se razmotre sada još ovo malo vremena što nam je ostalo ove primjedbe na prekršajne odredbe da bi bile bolje. A što će biti u Kaznenom zakonu to ćemo tek vidjeti.